Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje. Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora in prehajamo na glasovanje o predlogih odločitev. Glasovali bomo po naslednjem vrstnem redu

v okviru nujnega postopka. Odločamo o vloženih amandmajih. Odločanje bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 19. decembra, ki je objavljen na e-klopi. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 4. členu. Glasujemo.

Ugotavljam, da je Državni zbor v drugi obravnavi sprejel amandmaje k 5., 6., 7. in 10. členu predloga zakona. Sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo za tretjo obravnavo vložiti amandmaje? Ne bo amandmajev. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista obvestili, da bi bil zaradi amandmajev, ki so bili sprejeti v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih v okviru skrajšanega postopka. K dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada pa me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 7. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu jamstva za vloge v okviru rednega postopka. K dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, ki so bili sprejeti na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje v okviru skrajšanega postopka. In prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 18. decembra, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanske skupine SDS k 20. členu. Glasujemo.

Končali smo z glasovanjem o amandmaju in tudi z drugo obravnavo predloga zakona v okviru skrajšanega postopka Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi predlagani amandma ni bil sprejet, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, ki so bili sprejeti na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru. Najprej prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 18. decembra, ki je objavljen na e-klopi. Najprej prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 2. členu pod številko ena. Če bo ta amandma sprejet, postane amandma Poslanske skupine Nova Slovenija k temu členu pod številko dve brezpredmeten. Glasujemo

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija k 2. členu pod številko dve. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, ki so bili sprejeti v drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu in na seji Državnega zbora, predlog zakona neusklajen.

Nacizem in fašizem sta seveda že v ideji nedopustna, ker temeljita na sovraštvu na podlagi narodnosti, prav tako je že v ideji nedopusten tudi komunizem, ker temelji na kraji In zaplembi premoženja ljudi ter zatiranju vseh, ki bi se temu drznili upreti. To je vtkano v DNK ideje komunizma brez kraje in zatiranja. Komunizem ne obstaja. Komunizem torej temelji na sovražnosti proti tistim, ki jih označi za družbene sovražnike ali sovražne elemente, in to se je izkazalo tudi v praksi z več kot sto milijoni umorjenih tako imenovanih razrednih 58. Krščanski demokrati seveda kot odvratne z gnusom zavračamo vse tri totalitarizme, ki temeljijo na sovražnosti proti drugim ljudem: nacizem, fašizem in komunizem. To je prepoznala tudi Evropska unija s sprejemom resolucije o obsodbi vseh treh totalitarizmov, nekateri pa imate s tem seveda težave. Z današnjim glasovanjem o tem predlogu zakona se bomo očitno razdelili med Evropske demokrate na eni strani in zanikovalce zločinskosti komunizma na drugi strani.

Boste vi govorili? Skratka, saj je popolnoma razumljivo, da krščanskim demokratom ni na voljo, ni po volji komunizem, kajti katoliška cerkev je v zgodovini sodelovala pač samo z nacizmom in fašizmom, s komunizmom pa ni sodelovala. Tako da mogoče že iz tega vidika ti trije totalitarizmi nekako niso čisto vsi enaki. Kot prvo, evropska deklaracija o evropski zavesti in totalitarizmu iz leta 2009 ne enači nobenih ideologij, ampak obsoja režime, komunistične, nacistične, fašistične, pa tudi frankistični režim, pa pa tudi režim grške vojaške diktature v hunti, tako da govorimo o režimih in ne o ideologijah tukaj. In kot je bilo že na razpravi danes rečeno, akademik doktor Tine Hribar je napisal, da so bili v Sloveniji štirje totalitarizmi, fašizem, nacizem, komunizem in citiram njegove besede: krvavo kolaborantski klerokaatolicizem. Tako da, če bomo obsojali vse totalitarizme, potem dajmo obsojati vse štiri, pa obsodimo inkvizicijo, pa sežiganje čarovnic, pa še vse to, kar je bilo pobito v imenu krščanske cerkve v zgodovini in pri nas. Tako, da seveda bomo mi glasovali za, ker kot rečeno, glasujemo proti ideologiji, ki sta v svoji samem ideji zločinski, nasilni in rasistični. Hvala.

dajmo temu reči, nepoznavanja ali pa premalo branja mogoče tako zgodovine kot seveda tudi teorije. Na desni strani tega parlamenta. Predstavniki opozicije so ves čas skušali vzporediti fašizem in nacizem, komunizemu po drugi strani, kar je, bom rekel, epistemološka napaka. Komunizem v svojem bistvu je

trpel revščine. Tisto kar so vzroki kapitalizma in to je razredni sovražnik, seveda kapitalistični razred, ki izkorišča človeka po človeku. To, o čemer govorijo kolegi na desnici, je pomanjkanje branja teorije komunizma. Nikoli ni bilo, komunizma v zgodovini človeštva na žalost nikoli ni bilo. Bili so socialistični poskusi in bili so socialistične zlorabe. Lahko govorite o stalinizmu, o vseh njegovih napakah. Ja, na sto tisoče mrtvih. Ki je seveda vreden vsega obsojanja, ampak tako, kot je povedal že doktor Premk, ne moremo govoriti o tem, da bi enačili treh ideologij, pri čemer sta dve rasistični in temeljita na iztrebljanju ljudi, po drugi strani pa je ena bistveno bolj idealistična in temelji na enakosti vseh narodov. Tako da, iz tega vidika je ta zakon pomemben predvsem zaradi tega, ker s pomočjo takšnih razprav, kot jih poslušamo s strani desnice, se spodbuja nove oblike fašizma in nacizma.

Fašizem in nacizem sta v zgodovini pripeljala do milijona smrti in do tega, da se je načrtno skušalo iztrebiti točno določeno skupino ljudi na tem svetu. Žrtve tega smo bili tudi Slovani, žrtve tega so bili ljudje s posebnimi potrebami, ljudje z drugačno spolno usmerjenostjo in tako naprej, to je fašizem, ki ga ni moč na tak lahkoten način jemati kot satiro. Tako da iz tega vidika se mi zdi zakon pomemben. Zakon bo omogočil to, da se ne bodo neonaci sprehajali po Ljubljani in skandirali z gestapovskimi simboli: nekaznovano. Pač, to je nedopustno, tega ne bi smeli dovoliti

prosim, da opomnite kolega Vatovca, pa kolega Premka pred njim, da je predsednica republike najprej letos na dan državnosti opozorila na vse povojne žrtve totalitarističnega komunističnega sistema pri nas in da smo, to pa kolega Vatovec ve, doktor Premk pa ne, pred kratkim skupaj sedeli pri tej isti predsednici republike in se pogovarjali tudi o tem, da obstaja soglasje,

Ne, ne bom, no, tako. No, izvolite postopkovno pa še vi, kolega Vatovec. Hvala, predsednica. Priznam, da bo ob robu poslovniškosti, ampak tudi jaz skladno s Poslovnikom predlagam, da, ampak tokrat resno, gospodu Cigler Kralju podate opomin. Res smo se na kosilu, ki ga je gostila predsednica republike, pogovarjali o dostojnem pokopu vseh žrtev povojnih pobojev. S tem se, mislim, da celotna politika strinja, s tem ni nič narobe. Ni pa, in to naj preveri gospod Cigler Kralj, pa mogoče tudi javnost, pri predsednici republike, predsednica republike je govorila o totalitarnem komunističnem režimu, to je laž in to je res nekaj kar se ne spodobi, gospod Cigler Kralj. In še enkrat vzemite kakšno Marxovo knjigo v roke in boste vedeli, da transformacija družbe do komunistične poteka skozi socialistično preobrazbo in tega v zgodovini ni bilo. enkrat si bo treba razčistiti pojme, kaj so ideologije, kaj so režimi in tako naprej in kaj so bili povojni poboji in tako, tukaj se itak vse meša, saj mi je jasno. Kolega Premk, vi imate pa, imate vi še postopkovno ali v lastnem imenu? Upam, da imate v lastnem imenu obrazložitev, potem moram dati kolega Premku najprej

veste, doktor Cigler Kralj, jaz sem nenazadnje bil pri predsednici republike na tem posvetu. In kot je že rekel kolega, tam nismo govorili o nobenih komunističnih totalitarnih režimih. Ampak tam smo govorili o spoštljivem pokopu žrtev, izkopanih žrtev po vojni, iz prikritih vojnih in povojnih morišč. Jaz sem bil tam, najbrž vem, kaj smo govorili sicer pa o tem obstajajo tudi zapisniki, o čem smo o tem govorili tam. In govorimo o dostojnem pokopu žrtev, ki so zdaj neprimerno shranjene. In če je za vas dostojni to pokop, da se te žrtve slika, da se jih daje na jambo plakate v Evropskem parlamentu, no zame, jaz sem tam povedal, da zame pač to ni dostojni pokop človeških ostankov. In kot rečeno, mi tukaj smo tukaj zaradi zakona o javnem redu in miru. In se samo zaradi tega ker nekateri zlorabljajo in ostanke, človeške ostanke v politične namene smo tudi zdaj prišli namesto do javnega reda in miru, do zlorabe zgodovine v politične namene. In seveda še enkrat jasno, tudi sam v svojem imenu bom glasoval za.

povojnih žrtev pač nima nobene zveze z javnim redom in mirom ta trenutek, tako da ne vem, kako smo zaplavali v te vode. Ima pa seveda parada neonacistov sredi belega dne v Ljubljani hud vpliv na to, kaj danes sprejemamo. Ikonografija kolaboracionističnih nacističnih in fašističnih organizacij je namreč neločljivo povezana z njihovo ideologijo, ideologijo smrti, genocida in nadvlade bele rase. In ta ideologija je poskrbela, vemo kdaj, po drugi svetovni vojni za neverjetno ogromno število žrtev za holokavst in tako naprej. In tega si mi ne moremo dovoliti in ne moremo dovoliti, da prostodušno paradirajo neonacisti sredi belega dne v prestolnici te države z raznimi simboli zločinskega, torej te zločinske ideologije in o tem govorimo. O utopijah kot je komunizem ne moremo govoriti. Na žalost je komunizem utopija, brezrazredna družba. Ali ste imeli kaj tak sistem do zdaj? Nismo ga imeli. Škoda, kajti edino brezrazredna družba bi bila zares pravična. Tako da jaz bom vsekakor podprla.

zločinske organizacije, režime, kakor lahko povemo in zgodovinsko lahko rečemo, prvi je bil komunizem, drugi je bil fašizem, tretji je bil nacizem. kolegu Vatovcu bi lahko tudi spomnil, da v tem Benito Mussolini je njegov režim kvalificiral za levi režim...

varovanje družin, vasi in upor proti uporom proti komunistični revoluciji, jaz bi ta zakon podprl, tako bom rekel, ta zakon, in bom citiral gospo predsednico, ta "butasti", konec citata, zakon ne bom podprl. Hvala lepa.

nujne zakonske določbe v današnjih časih, ko se pač pobesnele horde, tako kot nas že zgodovina uči, po svetu smo smo že videli mnogo takšnih izgredov, kaj je, ko se dopušča neko nasilje, sovraštvo in tako preko meje. To je treba zaustaviti, dokler je še čas, ker lahko pride hitro do tega, da je prepozno. Tako da absolutno, nacizem in fašizem, nekaj najbolj zavržnega, seveda ga ni moč enačiti s komunizmom. Vemo, kaj učijo učijo ideje ene in druge ideologije in to je tako kot da bi zato, ker so bili tudi med komunisti zločinci in tudi v imenu nekega režima storjeni neki zločini jaz dejala, da zato, ker je bilo v cerkvi ogromno pedofolije, zlorab duhovništva, tistih, ki bi morali skrbeti, skrbeti, torej otrok, najranljivejših, dejala da je cerkev pedofilska organizacija. To je enostavno nesprejemljivo in tako se ne moremo seveda obnašati. In to, ti argumenti so povsem povsem nesprejemljivi. Tudi enačenje, če samo jaz se spomnim, saj sem živela v socializmu, cel razred je hodil k verouku, se spominjam, ničesar ni bilo. Kaj je bilo pod nacizmom? Kaj so slovenski otroci takrat? Zažgale so se knjige, 61. TRAK: (SC) – 14.25 (nadaljevanje) pretepalo se jih je, če so samo besedico, ali se jim je pljuvalo v obraz, če so si dovolili besedico slovensko izreči. Ne enačiti tega, kar ni za enačiti. Skratka, absolutno seveda podpiram

Hegel pravi nekako takole, da če se dejstvo ne sklada s teorijo, slabo za dejstvo in bom sledil zdaj v skladu s tem. To, kar je prej bilo rečeno, pa jaz lahko v tej isti logiki rečem, da je v resnici stalinizem bil skrajno desna ideologija ali pa skrajno desna. Vztraja skrajno desni politični sistem pač tej logiki, ki jo je nekdo prej

negacija gre v tem smislu, da to, kar je, po tem se prepoveduje, nekaj, kar pa oni bi še dodali zraven, pa ne, ampak oni glasujejo proti temu. Se pravi po logiki, vas ne razumem. Ali bi kontra vi enostavno drugače rekli, pa da bi bili potem zavoljo resnice pa bi samo pač povedali, da nočete podpreti da se prepove fašistične pa nacistične simbole v tej državi med drugim tudi tiste organizacije, ki so bile priključene pod SES organizacijo eni kateri ste zelo pripadni, nekateri. Se pravi, v resnici zgodba je kontra te, ko govorite. Vi boste glasovali proti temu zakonu, ker nasprotujete temu, da se prepove fašistične, nacistične simbole, ne tisto kar ni dodano. Samo glede logike vam govorim. Vem, da ne razumem, vem, da je to logika nekoga, kot pravi tam en zadnji, v zadnji klopi, v njih imamo pod 70 IQ. Vi ste visoko intelektualni, pa mogoče tega ne razumete. Seveda bom glasoval za. Ta zakon je civilizacijska nuja in bi moral biti sprejet že dolgo nazaj.

razpravljamo trenutno zdajle o dopolnilu Zakona o javnem redu in miru in zato bom glasoval za. Hotel sem povedati pa sledeče. Bodimo prvo ljudje in za božjo voljo pustimo ljudi mrtve v miru in vsaj njihovim dušam dopustimo, in zagotovimo trajni mir z nekim dostojanstvenim pokopom. Samo to ni tema tega zakona, o tem lahko spravimo kdaj drugje. Hvala. Dobro, hvala lepa. Je še kdo? Vi, kolega Cigler Kralj v lastnem imenu in potem kolega Reberšek. Izvolite, kolega Cigler Kralj.

smo skupaj sprejeli dopolnila h Kazenskemu zakoniku, da pedofilski zločini nikoli ne zastarajo tudi zaradi zlorab v cerkvi, ampak tudi zaradi zlorab v šoli, v športnih društvih, povsod, ker je pedofilija zavržna in jo je treba izkoreniti - to se vsi strinjamo. Cerkev klerikalizem, ideologije klerofašistična in tako naprej zavržno, smo povedali v svojih razpravah. Ampak ta zakon načrtno zakriva enega izmed zelo krutih totalitarizmov. In ga ne vključi in zato smo mi proti. Ker ne vključite vseh totalitarizmov, doktor Premk. Če teh žrtev, za katerih dostojni pokop si prizadeva predsednica republike, pa vem, da tudi kolegi iz SD, ki so že pomagali v preteklosti, 62. TRAK: (VP) Če teh žrtev ni pobil gnusni totalitarizem, kaj so naredili? Samomor. No, zdaj pa imamo postopkovno. Izvolite, kolegica Sukič. NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Predsedujoča, prosim zdaj pa res, da striktno naj bodo obrazložitve glasu obrazložitve glasu, postopkovno naj bo dejansko čim bolj postopkovno, ne pa da smo prišli v dobesedno stanje razprave. Prej pa, ko je bila razprava, pa teh ljudi ni bilo v dvorani, ne, pa je bila vsa priložnost razpravljati, zdaj je pa velika razprava o spet

takrat so bile zelo, ja, so bile, res ni bilo veliko razprave, se strinjam. Zdaj moram dati obrazložitev glasu še kolegu Reberšku, potem pa še vam, kolegica Hot. Izvolite obrazložitev glasu v lastnem imenu, kolega Reberšek. Hvala lepa za besedo. Kako je zanimivo, danes poslušam, da je ideja komunizma dobra, samo vedno, ko se poskusi v praksi, se konča z bedo in tisoči in milijoni žrtev. Glasoval bom proti. Hvala. Hvala. Kolegica Hot, izvolite obrazložitev glasu v lastnem imenu. MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala lepa. Absolutno bom podprla zakon, je edino primerno ga podpreti. Za vse tiste, ki pa vseeno razumemo določene razlike med nacizmom, fašizmom in med komunizmom, pa bom kolegu prebrala definicijo komunizma. In sicer, izhaja iz besede comunis, ki je skupen, univerzalen. Kot je že kolegica prej povedala, uči o tem, da bi nekoč v neki lepi daljni prihodnosti dejansko živeli v neki družbi, kjer smo vsi enaki. Nacizem uči o tem, da je neka neka nacija vredna več od druge nacije - antisemitizem, antikomunizem, da ne govorimo o antislovanih in tako dalje. Jemanje pravice do lastnega slovenskega jezika. Pa sram vas je lahko, da sploh podpirate kakršnokoli drugačno razmišljanje kot popolno obsodbo. In jaz ne bom nikoli razumela, zakaj je vas tako sram enega 70-letnega obdobja, v katerem smo živeli nekateri od nas neko zgodnje otroštvo, spominjamo se ga kot nekega lepega obdobja. In ne morete vseh ideologij izenačiti in ne paradirajo vsi okoli z nekimi simboli, ki izražajo zgolj in izključno sovraštvo, samo sovraštvo, samo večvrednost nekoga nad drugim. In absolutno je to potrebno, je to zavržno dejanje in ga je potrebno sankcionirati. Ker bolj ko se oddaljujemo od leta 1945, bolj so neka dejstva, ki so bila izkazana, dejanska, logična,

Ne. No, potem pa gremo na glasovanje in glasujemo o predlogu zakona. Glasujemo. 56 poslank in poslancev je sedaj navzočih, za jih je glasovalo 48 in proti samo 7.

za glasovati k naslednjim točkam. In ta točka je zaključena. Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo ... Na osmo? A, opravičujem. Nadaljujemo s prekinjeno 6. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti v okviru rednega postopka. Ker je bil 22. novembra 2024 vložen predlog za razpis posvetovalnega referenduma z referendumskim vprašanjem, ki se je nanašal na vsebino Predloga zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, je Državni zbor moral pri odločanju o predlogu zakona na 25. novembra upoštevati 28. člen zakona o referendumu in ljudski iniciativi, kar pomeni, da je moral odločiti o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. O predlogu za razpis referenduma je Državni zbor odločal na 89. izredni seji 28. novembra ter sklenil, da se referenduma ne razpiše, (NB) – 14.35 (Nadaljevanje) predlogu zakona na tej seji izpolnjen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona in glasujemo ... V imenu poslanske, kolega Hoivik ima obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine, izvolite. hvala lepa predsednica državnega zbora. Zdaj vsi vemo in tudi dokazali smo v torek, da ste kršili Poslovnik s tem, da že danes glasujemo o tem zakonu, ampak okej, tega smo že vajeni in koalicija vas je podprla, torej tudi stoji za tem zakonom, ki ga bo izglasovala. V naši poslanski skupini bomo glasovali proti temu zakonu, ki bo kulturnikom dodala povprečno tisoč 500 evrov mesečnih prihodkov, in če pogledamo koliko bodo dobili tisti, ki niso plačali nič evrov v pokojninsko blagajno, ne boste verjeli, tisti Prešernovi nagrajenci na primer bodo prejeli 2 tisoč 700 evrov vsak mesec, ob tem, ko niso plačali enega evra v pokojninsko blagajno. In ja, za nekatere upokojence, ki so garali 40 let in imajo v letu 2024 zajamčenih 748 evrov, bodo gledali to elito, pa naj bo leva ali desna, tudi tukaj pravzaprav ne gre za leve in desne, ampak gre za to, da to ni fer, da to ni fer. Torej nekdo, ki je plačeval pokojninsko blagajno, dobi 748 evrov, zdaj pa bodo kulturniki za nazaj, za nazaj po tem zakonu lahko prejeli 2 tisoč 700 evrov. In tisti, ki se bodo prijavljali v prihodnosti, v letih 2024, bodo prejemali tudi še več, 3 tisoč 100 evrov, 3 tisoč 500 evrov in tako naprej, odvisno od gospodarske rasti in od sposobnosti naslednjih Vlad. Temu absolutno v naši poslanski skupini nasprotujemo. In nasprotujemo še zaradi ničesar. Še vedno Ministrstvo za kulturo ni pokazalo 34 pripomb k temu zakonu, pa je državni sekretar dejal, da bodo to javno objavili še danes naj. Kaj imate za skrivati? Se bojite ljudstva, ki vas je izvolil? Kot sem dejal, v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo, smo in bomo vedno podpirali umetnost, podpirali kulturo, ampak ne na način, ne na način, da pride Levica na Ministrstvo za kulturo in zelo skrivaje sprejme ta zakon, ki bo dodeljeval take ekscese na področju dodajanja penzij.

Kolegica Sukič, postopkovno. Izvolite. NATAŠA SUKIČ (PS SDS): Spoštovana predsednica, prosim, da izrečete izjemno pohvalo. Kolegu Hoiviku, ker vidim, da stremi k brezrazredni družbi vsi enake pokojnine, torej stremi h komunizmu

glede tega področja podeljevanja pokojnin za izjemne dosežke na področju umetnosti v več desetletni praksi ugotovilo pomanjkljivosti ne dovolj dodelane pravne podlage in za to naložilo ministrstvu, da to stanje popravi. To je ta zakon. Ta zakon ne uvaja ničesar na novo, ne prinaša novih pokojnin, ne prinaša nobenih razlik, ampak regulira in bolj jasno zapisuje stvari, ki so se že zdaj izvajale. Gospa Makarovič je prejemnica take pokojnine že desetletja, tako da gospod Hoivik, jaz vam predlagam, ker smo imeli veliko teh razprav v Državnem zboru, da vaši strokovci posodobijo te vaše opomnike, pa da začnete enkrat govoriti dejstva, ne pa neke insinuacije. Tudi prejšnja Janševa Vlada je podeljevala takšne pokojnine, tako kot tista prej Šarčeva, tako kot Cerarjeva itd.,

zamejeno, kakšni so pogoji, kako se te stvari izplačujejo in tako naprej. Tako da zaradi tega, ker pač spoštujemo tudi druge institucije v tej državi se ta zakon popravlja, zato, da ne bo nekih nepravilnosti v prihodnje in seveda pač kultura je temelj, steber slovenstva, je neka najbolj osnovna domoljubna dejavnost, ki jo lahko ljudje v naši državi opravljajo in prav je, da jo seveda tudi podpiramo na tak način, da tisti, ki so za to zaslužni, dobijo tudi ta dodatek k pokojnini. Hvala lepa. Zdaj pa samo vprašam, ima še kdo v imenu poslanske skupine? (Ne.) Potem dajem kolegici Helbl, ki se je že prej javila, da obrazloži glas v svojem imenu. Izvolite. ALENKA HELBL (PS SDS): Torej, obrazložila bom, zakaj bom glasovala proti. Prvič zato, ker ni jasno kdo, koliko in kaj vse bo v tem zajeto, drugič pa naslednje, vsi, ki boste danes podprli ta zakon boste pravzaprav pljunili v obraz vsem upokojencem, ki živijo s pokojnino pod pragom revščine, dobrih 300 tisoč jih je, o tem smo govorili že, torej, to bo pljunek v obraz vsem tem, ki so 40 let delali, zdaj imajo pa pokojnino pod pragom revščine,

Hvala lepa. Ker je za nami en zelo naporen teden, mi dovolite malce drugačno obrazložitev glasu. "Ker strašenje je pregrozno za tak droben miši strah. Vsak večer se mišek Tibi čuti šibkega v nogah, a nocoj se je skorajžil, da nastopi kot vampir,

A lahko? A lahko kulturno počakam? Hvala. Dodatek k pokojnini za izjemne dosežke nima nobene veze s pokojninsko blagajno in s plačevanjem vanjo, gre za dodatek, ki ga država Republika Slovenija izplačuje izjemnim športnikom, ki so promotorji slovenske države in ki ga izplačuje tudi kulturnikom. Zato je zavržno, da v bistvu to zgodbo sedaj mešate vse upokojence in jih hujskate proti tistim, ki so zaslužni za izjemne dosežke na področju umetnosti, torej so promotorji slovenskega jezika, slovenske kulture. Očitno pa po po novem sovražite tudi to v Poslanski skupini SDS. Jaz bom zakon seveda podprla, hkrati pa ponovno pozivam vse vas poslance z izjemnimi talenti, da poskusite pridobiti nagrado za, Prešernovo nagrado za življenjsko delo, skupaj zagotovo premorete dovolj talenta, pa boste si razdelili tisto, tisti dodatek k pokojninam, ko se boste enkrat upokojili po poslanskih plačah. Hvala lepa. Saj, sem slišala tisto kletvico tudi do sem, kolega Jelen, tako da, v redu, ampak če pride to iz vaših vrst, ni problem. Ima še kdo obrazložitev glasu? (Da.) Kolega Hoivik, izvolite, pa kolega Cigler Kralj, izvolite. Ja, bolje ne bi mogel reči, kot je kolegica Žibrat, pravzaprav res nima veze s pokojninsko blagajno. Res je, ker bodo maksimalno penzijo v višini za leto 2023, če gledamo, 2 tisoč 700 evrov, prejeli po tem zakonu umetniki, kulturniki, katerih priloge ste vi določili, točno 23 ali 24 teh točk je nanizanih in Prešernovi nagrajenci, ki že tako ali tako ob nagradi prejmejo denarno nagrado, to je tako, kot da bi Nobelov nagrajenec potem dobival še mesečno rento v višini tisoč 500 evrov, pa je Nobelovih nagrajencev malo manj kot teh kulturnikov v Republiki Sloveniji in poglejte, Levica je imela včasih slogan, poslance na minimalce. A veste kaj s tem zakonom sporočate spoštovana Levica, ki se tako zavzema za enakost, bratstvo in ne vem kaj vse? Elito kulturno na maksimalce. Zato bom glasoval proti.

Ne bom izrekala opominov, ker nima smisla, kolegica Sukič, nima nobenega smisla. Saj vsak sam s svojimi besedami se najbolje predstavi. Zdaj moram pa še Hvala predsednica. Spoštovane državljanke in državljani, ki prejemate navadne pokojnine! Ta denar, ki ga vi ne potrebujete za svojo božičnico, kot je rekel predsednik Vlade par dni nazaj, bo šel levi kulturni eliti, zato bom glasoval proti temu zakonu.

Da pa ne bomo govorili koliko upokojencev bo tukaj, bom rekla, ne bo dobilo svojega denarja zaradi tega. Trenutno govorimo o manjšem številu izvrstnih umetnikov, torej govorimo o 83,

Ja, se pridružujem. Prav tako pa seveda naj povem tem, ki ne vedo kaj je kultura, da so kulturniki bili tisti, ki so v zgodovini našega naroda večkrat absolutno skrbeli za obstoj slovenstva in za obstoj slovenskega jezika. In seveda ena izmed nalog kulture je seveda še danes tudi to. Vi ste dodeljevali posebne ugodnosti raznim politikom ali pa raznim osamosvojiteljem, večnim veteranom, ki so se skrivali sicer v kleteh Cankarjevega doma in podobno. Tukaj pa se pač seveda absolutno, kar je tudi potrebno, dodeljujejo določene pravice na tem področju. Zdaj, ker se je tako izpostavljalo, bom še to povedala. Naj slovenski davkoplačevalci vedo oziroma volivke in volivci, najbolj sta škodila našim, to je dejstvo, neizpodbitno našim torej upokojencem NSi in SDS, ki sta sprejela zakon, ki jim je od osnove znižal odmerni odstotek za odmero pokojnine iz 78 procentov na 57 procentov. To so dejstva. In to sta naredila vam, dragi upokojenci, ki danes prejemate mizerne pokojnine, ki smo jih pa mi sedaj rekordno doslej dvignili. SDS plus NSi, dvoličneži, ki tukaj si sploh dovolijo usta odpirati. Ta Vlada je poskrbela tako za vdovske pokojnine, kot tudi za rekorden dvig vseh pokojnin nasploh. Še, ko ste omenjali delo

Če se malo umirimo. Kolega Černač vi imate obrazložitev v lastnem imenu? Okej. Še vaša obrazložitev. Še kdo bi potem obrazlagal? Dobro. Povejte še vi, Seveda bom glasoval proti temu zakonu. Obrazložitev za, proti je dala Tamara Vonta, boljše ne bi mogla dati. Prebrala je nekaj, kar je vredno 1500 evrov vsak mesec in kar ta umetnica že prejema vrsto let, skupaj skoraj 3000 evrov. Ta zakon, o katerem je govorila Lena Grgurevič, sem včeraj povedal, je leta 2012 podprla tudi Tamara Vonta, kot poslanka Pozitivne Slovenije. Zakon o katerem govori Lena Grgurevič, da je bil slab za upokojence, takrat ga je potrdila vaša ministrica Alenka Bratušek, državni sekretar Dejan Židan, državni sekretar Matevž Frangež, vsi so bili takrat poslanci v tem parlamentu. Predsednik vlade Robert Golob je v ponedeljek v odgovoru na eno od poslanskih vprašanj opozicije dejal: "Zato, ker rast pokojnin bistveno prehiteva rast življenjskih stroškov v zadnjem letu in tudi v prihodnjem letu in samo zato je Vlada ocenila, da letni dodatek, če hočete, zimski letni dodatek v tem trenutku ni potreben." Konec citata.

200000 jih je, ki prejemajo pokojnino 748 evrov ali manj, zanjo so garali 40 let in levica, ekstremna levica, in vsi vi, ki se štejete za Levico, pravite, pravite, delate se norca iz teh ljudi, ki so 40 let garali za to, da prejemajo 748 evrov pokojnine. Vi pa jim s tem zakonom dajete 1500 evrov dodatka kakšnim umetnikom. Slišali smo prej umetnici, ki je Slovensko demokratsko stranko v eni od njenih umetnin poimenovala za podganjo stranko, ta umetnica prejema skoraj 3000 evrov pokojnine vsak mesec in ti umetniki bodo po tem vašem zakonu prejemali 1500 evrov dodatka, ne kot božičnico, za december, ne, vsak mesec bo ta božičnica. Vsi ostali upokojenci, 200000 tistih z najnižjimi pokojninami pa pravi predsednik Vlade, ne boste dobili nič, ker ste profitirali, ker ste profitirali...

za, bi dal v naprej še en predlog, pa niti ne gre toliko za postopkovni, gre bolj za politični predlog. Jaz za naslednje leto komisiji, ki odloča o tem, kdo sprejme Prešernovo nagrado, predlagam, da za naslednje leto predlaga za Prešernovega nagrajenca največjega slovenskega pisatelja, dramatika, politika, čigar cel teden mu vi že delate reklamo na svojih računalnikih. Jaz vlagam ta predlog in ga z vsem bitom podpiram.

In ob tem bi rad kolegu Černaču, ki je postal takšen borec za upokojence vprašal, kdaj so pa oni, ko so imeli vlado dali kakšen draginjski dodatek, ki ga on imenuje božičnica v svojih... Mi smo ga dali zaradi potreb,

Hvala O ostankih je govoril, oprostite, pri prejšnji točki, da ga ni sram in naj bi bil zgodovinar. predhodnik ni obrazložil svojega glasu, ni obrazložil svojega glasu, zlorabil je to proceduro, zato da je izrekel laž. Prejšnja Vlada je dala štirikrat dodatek upokojencem, v dveh letih, trikrat po 130 do 330 evrov, torej med 390 in 990 evri in enkrat 150 evrov, aprila 2022 še posebej draginjski dodatek. Zato ne lažite. Sram vas pa je lahko kar počnete danes tukaj v Državnem zboru. Norčujete se iz ljudi

In tudi vi ste, ko ste obrazlagali svoj glas, šli čisto mimo in razlagali vse drugo. In zdaj boste dali roko majčkeno dol, ker bomo dali zdaj kolegu Janevu. Kakšno postopkovno imate spet, kolega Černač? Postopkovno želim pojasniti, da je doktor Premk rekel, človeški ostanki, ne, posmrtni ostanki. PREDSEDNICA MAG. vam lahko izrečem opomin? To je vse skupaj je farsa, vse skupaj... Tole je farsa, ampak saj smo navajeni. Kolega Janev, boste vi obrazložili svoj glas? Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Moj moto je bil vedno in še danes je žogo in kitaro v vsak dom in svet bo lepši. Slovenija je zelo majhna država in jaz mislim, da če smo kdaj posebej ponosni nanjo, smo takrat, ko naši športniki žanjejo velike uspehe in verjamem, da enako smo lahko ponosni tudi na naše kulturnike in jaz mislim, da v Sloveniji moramo imeti to vrednoto, da znamo ceniti tisto, kar je naše in če si tisti, in tu ne govorim o veliki množici, ampak peščici tistih, ki ponašajo naše ime Slovenije v svet, ne zaslužijo toliko dostojnosti, da jim privoščimo to pokojnino za zaslužne dosežke, potem ne vem kdo si sploh v tej Sloveniji sploh še kaj zasluži. Meni je zelo žal, jaz sicer sem nov obraz, tako mi vsaj pravijo nekateri tu, ki so že stari obrazi, da se je v zadnjih 15. letih zgodilo, zgodila ta velika krivica ostalim upokojencem, o katerih je bilo danes tudi nekaj govora, ker namreč mnogi kateri upokojenci so s plačno reformo iz leta 2008, ki so imeli nižjo plačo od minimalne plače, osnovo dobili tako nizko, da so danes dejansko na meji preživetja. In to je tisto, kar nas mora skrbeti, ne pa to, da mi danes s tem zakonom na nek način

posebne zasluge športnikom, potem menda razumemo, da lahko prepoznamo posebne zasluge tudi zaslužnim umetnicam in umetnikom, in zato bom to seveda podprla. Izjemno pa obžalujem, da tako grdo manipulirate z upokojenci in pokojninami. Zakaj se pa pravzaprav mi danes pogovarjamo o božičnicah? Zato, ker so vaše vlade sklatile odmerni odstotek pokojnin na sramotnih 57 odstotkov iz nekdanjih 78, zato ker vaše vlade nikdar niso poskrbele za enko je minimalko, kar je poskrbela ta Vlada, kar pomeni, da so bile osnove za pokojnine ljudi, ki so bili pod minimalno plačo, grozljivo nizke, in zato so danes posledice, ko se enkrat upokojiš tem hujše, pokojninska vrzel je tem globlja in ti ljudje dejansko imajo, seveda, prenizke pokojnine. Tako da, dragi moji, ki ste najbolj zdajle dobri do ljudi,

ko je kolegica rekla, kitaro, žogo, knjigo. Ja, iz tukaj, vemo koga zdajle gledam. Se vam to zdi v redu? Tako, tako norčevanje. Še puško? Ja, kolegica Godec, ne se zdaj tule čuditi in ne vem kaj, take besede prihajajo iz te strani. Torej, še puško... Tako. Še. Aja, kdo jo ima? Švica. No. Aha, no, kolega Žan Mahnič. Kolegica Furman. Kolegica Furman... Ja, kolega Černač, postopkovno, izvolite, Predsednica, jaz predlagam, da vodite sejo tako, kot določa Poslovnik, za naprej vam pa predlagam, da ne bomo deležni take zmede kot smo jo pri teh obrazložitvah glasu, da odprete pri obrazložitvah tudi listo prijav in da se prijavimo, obrazložimo glas in potem ne bo tega kar se dogaja zdaj, ko se sproti dvigujejo roke in obrazlagamo eden čez drugega. Ob tem pa bi rad postopkovno opozoril, da niste kolegice Sukič opozorili, da govori neresnice. Jaz sem prej opozoril poslanko Leno Gregurovič, včeraj sem pokazal seznam glasovanja o zakonu o katerem je govorila poslanka Nataša Sukič se je glasovalo konec leta 2012, glasovalo je 76

državni sekretar sedanji Dejan Židan, takratni poslanec in tako naprej. Vsi so glasovali za ta zakon, vsi so glasovali za ta zakon, o katerem vi govorite, da je problematičen, nihče ni bil proti. In ta zakon ni bil problematičen, ker je preprečil nadaljnje padanje pokojnin. V kolikor ne bi bil takrat sprejet, bi pokojnine padale. Dobro, hvala lepa. Moram pa reči, da se mi ne zdi slab vaš predlog, kolega Černač, da bi se odprle prijave za obrazložitev glasu. Dejansko ste pa dali dober predlog, tako da naslednjič, ko bom videla, da je več interesa, bi morda pa res odprli prijave. Kolegici Furman moram dati besedo za obrazložitev glasu, izvolite. hvala lepa. Jaz bom seveda glasovala proti temu zakonu, zaradi tega ker je ta zakon v posmeh vsem tistim upokojencem, ki so trdo delali, vplačevali v pokojninsko blagajno in danes nimajo niti toliko, da bi s svojo pokojnino dosegli prag tveganja revščine. Spoštovana koalicija, obljubljali ste marsikaj upokojencem in vse, kar danes poslušamo, so laži in sprenevedanje z vaše strani. Kot prvič, da ste vi uredili pokojnine in da so trenutno pokojnine največje uskladitve. Namreč poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz preteklega leta, zavod je zapisal, da se je realna rast pokojnin znižala v času vaše koalicije, ne. Zdaj bilo je izrečeno, kako nismo mi izplačevali božičnic in raznih dodatkov. Seveda smo jih, štirikratni solidarnostni dodatek, ki je bil bistveno višji, Hkrati so se izredno in redno usklajevale pokojnine, da ne govorim o tem, da smo odpravili dolgoletne diskriminacije kmečkih zavarovancev upokojencev, z dokupljenimi leti uredili brezplačni javni medkrajevni prevoz za vse upokojence, pa turistične bone in še kaj, pri vas je pa tako veliko obljub pa bolj malo storjenega, namreč upokojenci živijo pod vašo Vlado v vse večji revščini, tudi tisti, ki so 40 let trdo delali in plačevali v pokojninsko blagajno. Skoraj 60 procentov upokojencev imate danes pod pragom tveganja revščine. In mene bi bilo sram na vašem mestu, da potem prinesete tak zakon v parlament, ko enim privilegiranim kulturnim izbrancem dajete ekstremne dodatke, medtem ko vsi ostali upokojenci pa očitno ne bodo dosegli niti tega, da bi

74 poslank in poslancev je navzočih, 49 je glasovalo za, proti pa 25. Ugotavljam, da je zakon sprejet in s tem zaključujem to točko dnevnega reda. Zdaj pa prehajamo na 8. točko dnevnega reda. / nemir v dvorani/ A lahko prosim malo miru? prosim, prosim, dajmo zdaj se umiriti, točka je šla mimo.

Predlog je v obravnavo zboru predložila Vlada in za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, magistrici Katji Božič, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite.

V zvezi z davki od dohodka ter o preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom z Avstralijo, Tako je sedaj pred vami predlog zakona o ratifikaciji te konvencije. Trenutno se med Slovenijo in drugimi državami pogodbenicami uporablja 61 konvencij oziroma sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja. S tovrstnimi konvencijami se odpravljajo davčne ovire pri trgovanju in investiranju med državami, ki konvencijo sklenejo, ter zmanjšuje možnost davčnih utaj. Slovenija pri pogajanjih za sklenitev tovrstnih konvencij izhaja iz že obstoječega osnutka konvencije, ki je bil pripravljen na podlagi vzorčne konvencije o OECD 69. TRAK: (TB) - 15.05 (nadaljevanje) o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter stališči, ki jih je Slovenija podala k posameznim členom vzorčne konvencije. Konvencija z Avstralijo je bila podpisana 9. septembra 2024 v Canberri. Za Slovenijo sem jo imela čast podpisati sama, za Avstralijo pa jo je podpisal Andrew Lay, pomočnik ministra za konkurenco, dobrodelne organizacije in zakladništvo. Bistveni elementi konvencije so področje uporabe konvencije, opredelitev izrazov, obdavčevanje dohodka, metode za odpravo dvojnega obdavčevanja, enako obravnavanje, postopek skupnega dogovarjanja, izmenjave informacij, pomoč pri pobiranju davkov, omejitev ugodnosti ter določbe o začetku in prenehanju veljavnosti. Konvencija preko različnih mehanizmov omogoča odpravo dvojnega obdavčevanja, povečuje varnost davčnih zavezancev ter preprečuje davčne utaje in izogibanje davkom. Na podlagi povedanega predlagam, da Predlog zakona o ratifikaciji konvencije potrdite. Najlepša hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je Državnemu zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

ki je Državnemu zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 26. sejo Državnega zbora. Obveščam vas, da se bo ob 15.25 uri začela 21.(?) izredna seja, 15.25.